a jeste važno. Tačno je.Ključna vest pre nekoliko noći plasirana iz redova opozicije bila je da socijalisti traže ostavku Ivice Dačića.

kažem da do toga niti je došlo, niti je o tome bilo ko razmišljao, sa jednom dozom duhovitosti koju Milenko Jovanov ima, daleko veću u odnosu na mene, rekao je – sačuvao se Dačić. Sačuvali smo Dačića i to mnogo puta, sačuvali partiju mnogo puta, sačuvaćemo je i ovog puta, koliko god oni slali spinove o tome da tražimo bilo čiju glavu, ali nam je najvažnije od svega što ćemo svi zajedno sačuvati Srbiju.Dakle, poštovani članovi Socijalističke partije Srbije, unutar Socijalističke partije Srbije ne postoji nikakva inicijativa za smenu predsednika. Ivica Dačić uživa puno poverenje i puno poštovanje, a subota je dan u kom je pokazao da mu treba verovati, da iznad svega voli svoju Srbiju i da, u pravu je Milenko Jovanov, pobeda je to Srbije, u svakoj drugoj varijanti pendreci bi, sigurna sam, bili upotrebljeni. Zato što ljudi koji brane vlast ne biraju sredstva, a ljudi koji brane zemlju čuvaju najpre narod u njoj i to je suština ove priče.Zato

pred njima su sva otvorena pitanja, o svemu ćemo razgovarati, pa i o onome što se šuška u ovoj sali i mimo nje, nemoj da niko ima dilemu, ali je ipak najvažnije da imamo svest da je SPS državotvorna, da neće menjati svoj kurs i da neće partijski interes nikada staviti ispred nacionalnog. To je tako bilo kroz istoriju za proteklih 35 godina, to će tako biti i narednih 35 i u onom vremenu kada prođe i Ivica Dačić i Snežana Paunović i svi ovi ljudi koje danas gledate, a dođu neke nove generacije koje treba da nastave ideju i

Zbog toga sam rekla da ćemo morati da razgovaramo među sobom. To su verovatno naše greške koje moramo da sagledamo i to ne samo zbog toga što treba da imamo jači uticaj, a treba, nego da malo i ja naučim da budem duhovita, pa da možda nekad malo dobijem i jači aplauz, bar od svojih partijskih drugova.Pošto moram da vam kažem, ne zbog aplauza, zbog utiska, koliko god da sam pričala o svemu onome što treba da štiti Srbiju, ostavili ste utisak da sam pričala sama sa sobom i da ne pripadam svima nama koji sedimo u sali. Hajte da počnemo da merimo šta svako od nas pojedinačno radi, da se malo izmestimo iz tih dresova koje smo obukli, ako mislite da od ovog napada koji je trenutno na državu Srbiju sačuvamo istu. To nije moj apel zbog aplauza, to je moj apel zbog svesti o težini trenutka. Hvala vam. Sada prelazimo na predstavnike poslaničkih grupa.Reč ima Slavica Radovanović. **Slavica Radovanović** Hvala, predsedavajući.Samo bih iskoristila ovo vreme koje imam, pošto nisam završila svoje pitanje danas kada sam imala zbog kratkog vremena, a to je zbog ulice Save Kovačevića u Inđiji i kontejnera koji su tamo postavljeni sa jednom namerom, a koriste se za drugu nameru.Ti kontejneri dostižu visinu od devet i po metara. Umesto da budu samo kao skladište, oni se koriste za odlaganje nekog materijala koji je ljudima jako nepoznat i ljudi se plaše šta se nalazi u tim kontejnerima. Ono što je najstrašnije, to je ta buka koja se stvara, a i neki mirisi koji se šire u toj ulici gde živi jako puno ljudi. To je prometna ulica, tu su odrasli tu su odrasli ljudi, tu su i bolesni i stariji ljudi, a takav jedan objekat sa takvom namenom ni po kakvim propisima ne bi smeo da se nalazi u u gradu, odnosno u jednom takvom naseljenom mestu.Zato, ja zaista apelujem i na Ministarstvo za ekologiju i sve nadležne inspekcijske službe da odu u Inđiju, da odu u tu ulicu Save Kovačevića, da ispoštuju odluku koja je pre par meseci doneta od strane opštine Inđija i da se napokon ti kontejneri izmeste na mesto gde treba da budu, a ljudi koji žive u tom delu ulice i uopšte u tom delu grada da žive normalno, a ne da stalno žive pod pritiskom i pod bukom.Zaista bukom.Zaista moram da se malo i osvrnem na sve ove događaje kojima smo mi svedoci, nažalost, ovih dana. Nije se subota desila zato što se to desilo pre tri, četiri, pet, deset nedelja. Subota se desila zato što su ljudi već 12 ili 13 godina potpuno nezadovoljni kako žive i potpuno su nezadovoljni sa vlašću i uopšte načinom na koji se ova zemlja, odnosno kako se vodi, kako institucije rade, odnosno ne rade po zakonu nego rade po političkim procenama.Gde god da krenete danas, ja to pričam iz svog okruženja od ljudi sa kojima se ja družim, čak i članovi moje porodice, rodbine, gde god da krenete vi ne možete ništa da završite ako niste član SNS. Pa, ako hoćete, gospodo, da uknjižite stan, vi morate da se javite Saletu 500. Ako hoćete na svojoj imovini u Vrdniku da gradite nešto, vi morate da se čekirate iako ste dobili rešenje da možete na tom delu koje vama pripada da nešto napravite.Ako hoćete da uknjižite stan, ako hoćete bilo koju legalizaciju da uradite, vi prolazite hod pod pod mukama, od čoveka do čoveka, koji vam u zavisnosti da li su ustali na levu ili desnu nogu pišu tarife koliko šta treba da radite. Da ne pričam koliko novca treba da date zato što ste sasvim legalno predali da dobijete strujomer i da vam se struja uvede na mesto gde želite da se odmarate. To su neviđene cifre. Ta korupcija koja se sprovodi po institucijama je toliko uzela maha da se ti ljudi više uopšte ne stide.Zaista molim nadležne da kažu šta znači Sale 500, šta znači čekiranje, šta znači da za jednog čoveka je cifra 7500 evra da se uvede struja, a za nekog može i 2000, a Da li smo mi želeli takvu državu? Da li smo mi želeli da živimo u takvoj državi? Pitajte i vaše glasačko telo da li su zaista želeli da žive u nečemu takvom, da ne možete na jedan miran način, na jedan legalan način da završite i da dobijete ono što vam pripada?Da ostaju bez posla zato što nisu pripadnici SNS, a tek da ne govorim o ljudima našim članovima koji nikada neće dobiti posao zato što su im roditelji opozicija ili se ne slažu sa SNS. Ovo više nije život koji vi nama ovde pričate i ovo blagostanje o kojem vi nama pričate i koje govorite. Dosta toga je u realnosti drugačije.Ono što smo takođe svedoci zadnjih dana, to je da su napokon krenula neka hapšenja. Govorite da je država ustala organizovano protiv korupcije i to podržavam. Ali, znate li šta ne podržavam? Ne podržavam da hapsite ljude iz nekog vašeg pitaj Boga kog ešelona, trećeg, četvrtog, petog. Sa tim možda šaljete poruku da svako može biti uhapšen, ali šta je najstrašnije u svemu tome? To što ljude koje dovodite u policiju da daju izjave i da se izjasne na okolnosti i zašto su dovedeni, u istim tim prostorijama policijskih stanica zadržavaju se manje manje nego građani kada odu da predaju za ličnu kartu ili za pasoš. Mnogo duže se u policijskoj stanici ostaje kada aplicirate za dokumenta nego kada dođete da razgovarate i da date izjavu na neke okolnosti korupcije.Neke ste i uhapsili, to samo vama znano određujete im pritvor, ali pitanje je šta će se desiti sa tim pritvorima, pa da ne prođemo kao i sa Miškovićem, pa da ova jadna i napaćena država mora da plati silne oštete zato što su neki ljudi uhapšeni, a posle toga je to bilo, ne zamerite mi na izrazu, ovo nije dom, ali moram da ga koristim - puj pike ne važi.Država mora ozbiljno da krene u borbu protiv korupcije i ozbiljno mora da vrati institucijama svoju nadležnost. Ne smemo dozvoliti da nam u institucijama, posebno kada je policija, posebno kada je tužilaštvo u pitanju, rade ljudi koji su tu partijski postavljeni. Lično sam otišla iz Ministarstva unutrašnjih poslova onog momenta kada sam stekla prvi uslov za penziju upravo zato što ste politički postavljali ljude, što su ti ljudi donosili neka svoja pravila koja nemaju veze niti su u skladu sa policijom.Ti ljudi se nisu udostojili da pročitaju i da se upoznaju sa Zakonom o policiji, sa podzakonskim aktima, sa uredbama, sa naredbama, nego su donosili neke svoje vrlo čudne sulude uredbe i naredbe, pa smo tako 2015. godine doživeli najveći sunovrat u policiji sa sistematizacijom koja je upravo rađena, maltene svako radno mesto je bilo samo što ne stoji ime i prezime čoveka koji treba da bude raspoređen na to radno mesto.Nikada se u istoriji

iskusna pukovnika. Potpuno ste ubili volju i potpuno ste ubili moral ljudi da se bave poslovima, za ono za šta su polagali zakletvu kada su stupali u jednu takvu instituciju kao što je policija.Vi ste doveli na jednu od organizacionih jedinica dečka koji je bio agent Pa da li ste normalni? Pa da li to može u bilo kojoj zemlji da bude da neko vodi veoma ozbiljnu organizacionu jedinicu, koja štiti i vas i nas ovde u Skupštini, koja štiti ljude koji dolaze iz inostranstva? Ne možete na takva mesta stavljati potpuno neiskusne ljude, koji će narušavati ugled, ne samo MUP-a, nego svojim neznanjem, svojom željom za dokazivanjem, oni urušavaju i poverenje građana u iste te institucije. Ako krenete sada da radite neka istraživanja koliko građani veruju policiji ili tužilaštvu, videćete koliki je to pad.Zato, gospodo, svi treba da poradimo na tome da se poverenje u te institucije vrati. Morate na ta radna mesta i svi moramo da se zalažemo da se zalažemo da rešenje za sve naše probleme mora da bude struka, da se manemo političkih ideologija i političkih partija. Ovo je višepartijski sistem od 90-ih godina i niko nikome ne brani da bude politički angažovan i da bude sledbenik neke partije, ale ne može zato što voli partiju i zato što voli šefa partije da bude ministar za nešto što i ne zna. Pa to bi isto bilo kao kada bi sad mene stavili da vodim neko ministarstvo za zdravlje ili ekonomiju, ja se u to ne razumem i nikada ne bih to ni prihvatila. E, tako morate i vi da povedete računa da na takva mesta stavljate ljude.Najveći ljude.Najveći deo svog života i detinjstva proživela sam u Lazarevcu i to je grad koji najviše volim. Ja sam rasla sa tim ljudima. Rasla sam sa tim gradom koji je bio sedište i energetska podrška cele Srbije. Taj grad je imao svoje proslave, mi smo se dičili tim gradom. Taj grad je imao i u zemlji, a i u inostranstvu svoje bratske gradove. Odlazili smo da im govorimo kako se eksploatiše ruda i na kakav način se eksploatiše i kako je to kvalitetno i dobro.Međutim, dolaskom SNS, taj Lazarevac je počeo potpuno da se guši. Vi više ne možete dobiti radno mesto ako nemate taj „Pro TENT“, ili otkud znam, te neke ćerke firme, koje i te kako uslovljavaju ljude i ucenjuju ljude za produženje ugovora, da li će ostati. Plate ljudi koji dolaze preko tih firmi su mnogo manje nego plate ljudi kada rade u REIK-u. Zašto ste dali i zašto dozvoljavate da ljudi, pa i tom Lazarevcu, koji se ne slažu sa politikom SNS-a, ostaju bez posla? Zašto su Goran i Vesna ostali bez posla? Oni ne zaslužuju to samo zato što se ne slažu sa ideologijom SNS. Ja ne Ja ne znam koliko od vas je imalo prilike da ode i da poseti tu Kolubaru. Žao mi je što ovde nije ministarka Đedovićka, da nas dve razgovaramo o tome šta znači REIK. Vi ne možete do tog jednog velikog bagera koji kopa ugalj doći tek tako da se prošetate ili da sednete u svoj auto. Voze vas gazovi, specijalna vozila. To su izuzetno teški uslovi za rad. Ako se REIK podigao i ako je REIK rekao dosta i ako su radnici Kolubare rekli dosta, to je trebalo da vam bude prvi signal da nešto treba da menjamo i da nešto treba da radimo. Da li znate kako ti ljudi odlaze na posao? Odlaze tako što jedni drugima kažu srećno. To „srećno“ treba svima nama da zvuči u ušima, da svi treba da budemo srećni i da svi treba jedni druge da uvažavamo, a ne da napadamo jedni druge, samo zato što se ne slažemo sa politikom vladajuće stranke.Imala sam priliku i da pogledam ovaj Pionirski ovde park. Super, slažem se da postoje studenti koji žele da uče. Ali u tom parku je bilo najmanje studenata koji su želeli da uče. Slika koja je obišla svet predstavlja jedno društveno, moralno, kulturološko, socijalno posrnuće našeg društva, kada ode i kada se vidi ko se nalaziu tom parku. Tamo imate najmanje studenata koji žele da uče, čast onima koji su zaista došli srcem i dušom da uče. Tamo imate studente sa privatnih fakulteta, koji uopšte nisu u blokadi. Taj sloj i kategorija ljudi, ja uvažavam sve ljude, ne želim nijednog jedinog momenta da ih potcenjujem, ali kada odete tamo i kada vidite ljude, vama dođe da se sažalite, bude vam žao koja grupa ljudi je u tom Pionirskom parku. Neću da koristim sada popularan sleng, zato što mislim da je taj park izuzetno lepo mesto i mesto gde treba ceo svet da dođe da vidi, zato što se sa jedne strane nalazi Andrićev venac, zato što se nalazi dom gde je naš nobelovac nobelovac živeo i stvarao najveća dela, a sa druge strane se nalazi ova Skupština, mesto u kome kucaju srca svih građana Srbije. Zato ne želim da govorim nijedno drugo ime, osim da kažem da je to Pionirski park, koji zaslužuje zaista potpuno drugačiju ulogu od one koju smo mi sada ovde videli videli i ovih dana.Ne želim isto niti da krivim, niti da hvalim policiju. Policija je ovih dana radila onako kako im je naređeno. Znam da su se neki suprotstavili i znam da su neki rekli da ne treba da bije svoje građane. Žao mi je što se danas u Novom Sadu desilo da je policija tukla studente i da je policija zaista primenila represiju. Isto mi je tako žao, kada sam gledala slike od pre mesec dana, kada su policajci bili zasuti jajima i brašnom. Niti su policajci zaslužili da budu zasuti jajima i brašnom i da onakva slika ide, gde god je otišla, i da svi to gledamo, niti zaslužuju naši građani da bez ikakvog razloga, samo zato što žele mirno da demonstriraju, to im zaista dozvoljava i Povelja o ljudskim pravima, da građani mogu mirno da izražavaju svoj bunt i svoje nezadovoljstvo.Digla se cela Srbija i to je veliki signal i znak da nešto ne valja. I umesto da sednemo i da razmislimo šta to ne valja i šta to nije dobro, mi ovde napadamo da će neko nekoga da ubije. Evo, ja apelujem sada na sve poslanike u Skupštini, apelujem na sve poslanike koji nisu tu, apelujem na rukovodstvo ove naše države, nemojte više da koristite taj izraz da neko nekoga hoće da ubije. Niko nikoga neće da ubije i nemojte da svaka dva ili tri meseca ili dve ili tri nedelje čujemo kako je neko životno ugrožen, kako će ga neko ubiti, kako su došle neke jedinice da ubiju, a najmanje vas molim i apelujem ponovo i na to, nemojte da koristite ničijeg člana porodice da kažete da je i on ugrožen ili da će on da bude ubijen. To nisu zaista demokratski principi na kojima mi moramo da gradimo našu državu.I na kraju, kao neko ko se zalaže za ljudska i manjinska prava, za veći položaj žena, želim da izrazim jedno veliko svoje nezadovoljstvo, a to je – čitajući mreže i čitajući sve što se dešava ovih dana, ono što je mene porazilo, to je da najviše negativnih komentara i da najviše botova pišu žene. Pa da li je moguće da smo žene doveli do te faze da ne mogu da nađu svoje mesto pod suncem, da rade poslove za koje su školovane, nego moraju zarad nekih materijalnih benefita da botuju i da pričaju i da pišu ono što i ne žele? Tako da, molim sve žene botove, nemojte to radite, poštujte jedne druge, imajte svoje mišljenje, ali nemojte na način na koji vam je naređeno da vređate druge i da sebe stavljate u jedan položaj koji je jako ružan.Nadam se danas da će Ivica Dačić na ovom odboru, na koji ću i ja otići, reći pravu istinu. Nije važno da li je bio top, nije važno koje je to sredstvo bilo, ja znam da je 2022. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova uvezlo nekoliko tih topova, zato što su želeli da ih legalizuju kroz Zakon o policiji. Nisu legalizovani. Da li su u žandarmeriji, da li BIA-i, reći će nam možda Ivica Dačić. Ali, hajde da kažemo šta se desilo. Nemojmo da spinujemo da se ništa nije desilo. Nešto se desilo i građani su i svi mi smo dužni da znamo šta se to desilo.Zato smatram da svi zaslužujemo jednu istinu, da svi zaslužujemo jednu ravnopravnu, nenasilnu borbu za bolje sutra. A ko će pobediti, biće izbori, kad budu bili, svi ćemo izaći na izbore i svi ćemo imati jednaku priliku i šansu

policija nije reagovala, ne, svi smo dobro reagovali, i studenti su reagovali, i prisutni građani, i policija, uspeli su čak sve one ljude koji su bili negde na nekim mestima možda sa zadatkom spremni da krenu, nisu krenuli, zahvaljujući svima. Ovo je bila jedna zajednička pobeda građana Srbije, na šta svi treba da budemo ponosni. Kao neko ko dolazi iz rudarskog grada, samo ponoviću tu reč, a to je – srećno u budućnosti svima nama. **Edin Đerlek** Hvala.Reč ima Milenko Jovanov, ovlašćeni predlagač. da nešto sasvim drugo govorim, međutim želim da obavestim građane Srbije, evo i koleginicu koja je govorila o tome da je potreban mir i razumevanje i tako dalje da je jedna osoba upala u Pionirski park, ušla u šator Miloša Pavlovića da ga je udario laktom i da ga je prskao biber sprejom. I, to vam je rezultat kampanje –

i vidimo od strane onih koji svakako nisu. Miloš Pavlović nikoga nije napao. Miloš Pavlović je dečko koji ima prosek 10 na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Miloš Pavlović nije sa privatnog fakulteta koji ne radi, nego sa državnog Medicinskog fakulteta, gde ima prosek 10. 10. Miloš Pavlović je meta napada proteklih 40 i nešto dana,

ovo je posledica tog pumpanja i svega toga. Vi vidite u kom pravcu oni vode Srbiju, šta oni žele od zemlje. Oni žele sukob, oni žele građanski rat.Pa, nisam ja govorio o građanskom ratu, nego Marinika Tepić kod Olje Bećković. I, niko joj nije rekao – jesi li ti normalna, koji građanski rat. Da li ti znaš šta je građanski rat? Jel možeš da pojmiš šta je građanski rat? Ne, nego se igraju time kao da je to dečija igra.Vi vidite prosto u kom pravcu oni rade i kako se ponašaju, ali ja sam siguran da će ovaj nasilnik biti pronađen i priveden pravdi kao što su juče oni u Obrenovcu. Pa, nisu ti ljudi iz Obrenovca, iz lokalne samouprave nikoga tukli na ulici, nego su njihovi napadali i maltretirali. Ovo je sramota šta Šolakovi mediji rade. Ovo je sramota u čemu opozicija učestvuje. Ovo je sramota što rade plenumi, rektor, dekani i neki profesori univerziteta. Ovo je sramota, dame i gospodo šta radite od ove zemlje.Napad na Miloša Pavlovića ste organizovali vi, svi zajedno, plenumi, rektor, opozicija i Šolakovi mediji. Vi proizvodite situaciju u zemlji i stanje u zemlji i atmosferu u zemlji u kojoj je normalno ući u šator detetu i napasti ga biber sprejom i udarati ga u glavu. Vi pravite takvu atmosferu i odgovaraćete kad, tad za tu atmosferu, kad, tad, ćete odgovarati za tu Zbog toga su odložene obe sednice Odbora skupštinskih za sat vremena i ove za kontrolu službi i ove za odbranu i bezbednost.

da kažem da nije sporno i da smo mi svesni toga da je ogroman broj ljudi bio u Beogradu toga dana i da postoji određeno nezadovoljstvo i da je taj broj ljudi koji je bio toga dana u Beogradu devet puta manji od broja glasova koje je opozicija dobila na izborima i da je to nezadovoljstvo, znači devet puta veće od onoga što ste videli na ulici. Nije u tome stvar, normalno je da postoji nezadovoljstvo. Neko će biti nezadovoljan zato što imam plavu plavu košulju danas, a ne belu. Problem je u tome što se ovde traži sve suprotno od ovoga čime ste vi zaključili izlaganje. Ne izbori i izborna pobeda, nego obojena revolucija i promena vlasti na ulici. Pa, nismo mi govorili o tome da je 15. dan D, da će da se sudi, da će da se veša, da će da bude ovoga, da će da bude onoga. To su govorili predstavnici opozicionih stranaka, predstavnici plenuma, ovih njihovih terorističkih grupa itd.Sad itd.Sad se ograđuju od Mile Pajić, molim vas, ograđivanje od Mile Pajić? Pa, ko je pokrenuo blokade univerziteta? Pa, Mila Pajić. Pa, ko je prvi napao rektora? Pa, Mila Pajić sa tom svojom organizovanom bandom.E, sada kada smo videli šta Mila Pajić planira, e, mi se ograđujemo od Mile Pajić. Skidamo prsluke, to nema veze sa nama. Ma, nemoj. Pa, vi se stvarno ponašate kao deca, a hoćete da ste odrasli. Pa, ne može to tako, kada nešto pokreneš, moraš da odgovaraš za to što si pokrenuo i ne može Mila Pajić da valja kada pokreće pobune i proteste, a onda Mila Pajić ne valja kada se objavi javnosti ono što Mila Pajić inače priča,

psihopate i ludaci bivaju motivisani od strane Šolakovih medija, od strane opozicionih političara, od strane plenuma i društvenih mreža koje oni vode, da ovo rade. Neću nikome, što kaže, predsednik, da se dodvoravam, ne pada mi na pamet da tražim izuzetke, znate, nisu svi, ne možemo generalizovati. Pa, to se podrazumeva, ali kolovođe učestvuju u ovome i vrlo svesno znaju šta rade. Učestvuju u stvaranju atmosfere koja nije normalna. Vi ste bre ljudi, organizovali skup, plenumi, rektori, dekani i svi ostali, organizovali skup na kome je razvijana zastava UČK, dva dana pred 17. mart. Pa, ko će za to da odgovara. Da li je to opet skidanje prsluka, nemamo mi veze sa tim.Što se korupcije tiče, apsolutno nemam ništa protiv, ovo sve što ste rekli, to po mom mišljenju je dovoljno da tužilac pokrene istragu. Neka pokrene protiv svakoga bre, niti koga štitimo niti nam pada na pamet da ikoga štitimo. Kao neko ko je radio u policiji vi znate da policija, kao i tužilaštvo funkcioniše na osnovu dokaza, materijalnih dokaza i činjenica, a ne na osnovu priča rekla-kazala. priča rekla-kazala. E, ja sam čuo za ovo ili ono, pa, oni sada to što traže, to je odgovornost za zvučni top, kako sam rekao, nevidljivi, leteći zvučni top koji pušta zvuk pod određenim uglom sa odloženim dejstvom od 36 sati.Dakle, oni traže da neko odgovara za nešto za šta ne postoji činjenica, ne postoji fotografija, ne postoji dokaz, ne postoji ništa. E, ajde da se odgovara. Za šta? Zato što smo mi tako rekli.Urušili smo institucije. Pa, ja ne znam šta smo uradili da sačuvamo ovu instituciju u kojoj sedimo. Šta smo sve podneli da bismo sačuvali instituciju u kojoj sedimo. Tu se sada ne obraćam vama, bar ne u ovom sazivu. Ne prihvatam tu priču, za mene je ta priča, taj narativ, kako vole da kažu, znate vlast ima 150 poslanika, kod vas je najveća odgovornost. Pa, koja je moja odgovornost što me neko gađa dimnim bombama. Šta je moja odgovornost? Što sam bio tu tog dana? Što nisam izašao napolje? Pa, neću da izađem napolje i nećete me izbaciti nikada napolje. Kada narod kaže da izađem napolje, ja ću da izađem napolje, a ne kada kaže Miloš Jovanović, Marinika, Ponoš i ekipa zato što su doneli, ne znam, dimne bombe, suzavce, topovske udare, šok bombe, jaja i ne znam ni ja šta. šta. Znao sam ja i ranije da su jajare, nije trebalo da nam to pokazuju na delu.Znači, ne postoji stvar koju nismo uradili i onda, znate obe strane i te varijante. Mislim, da budemo načisto, niste vi govorili o tome, neki iz naše koalicije su govorili o tome, da li ste bili u sali taj dan ili niste. Da se smiri, da se ne znam ni ja šta. Pa, ja ne znam šta više da radim, jedino da legnem ovako, pa da nas oni gaze, eto to još nismo prošli i kao što rekoh, da nas pobiju. Ne znam stvarno više šta, sedimo u klupama, oni nas gađaju. I, onda kažu, poslanici su ne znam šta, pa nisu se poslanici nego su nas.Mi smo bili objekat, a ne subjekat u toj aktivnosti.Umesto što pričamo o drugim institucijama i kako da ih čuvamo, hajde da sačuvamo ovu instituciju.Hvala vama na opozicionoj diskusiji koja je bila pristojna, koja je iznela svoje viđenje, kroz koju je izneto vaše viđenje, viđenje vaše organizacije. Rekli ste šta zamerate. Niko vam dobacivao nije. Kamo sreće da tako diskutujemo.Ja bih voleo više takvih diskusija, jer bi onda naši argumenti došli do izražaja gde bismo vama objašnjavali ekonomiju, sport, privredu, ovo, ono, sve grane života u ovom društvu, poljoprivredu, kako su menjale i koliko su stvari promenjene na bolje. Mi ne dolazimo u priliku da o tome govorimo zato što onaj trubi u vuvuzelu, onaj svira u pištaljku, onaj baca dimnu bombu, itd.Mi smo u najvećem minusu zbog takvog ponašanja opozicije, a ne opozicija. Njih baš briga. Oni su otpisani, pa su otpisani. Na njih više niko ne računa. Ni oni sami na sebe više ne računaju. Oni nemaju šta da izgube. Oni imaju ovaj mandat i ćao.Mi smo uskraćeni za to da govorimo argumentovano o tome šta sve radimo u ovoj zemlji i koliko stvari popravljamo. Da li su ljudi zadovoljni? Da, ima ljudi koji nisu zadovoljni. ima ljudi koji nisu zadovoljni. Iz mora razloga nisu zadovoljni.A da pričamo o tome kako je članska karta ovo ili ono, pa to možemo da se vraćamo nazad do 1945. pošto moj deda nije mogao da se zaposli nigde, nije bio član partije, nego bio sin kulaka, pa je zbog toga trpeo ne znam ni ja šta i šta sada s tim, da sada mrzim sve žive sebe zbog toga što se to dešavalo?S druge strane, ništa tu nije novo. Reagovanje policije, da li će policija da radi svoj posao ili ne, ja vas samo molim da kao neko ko ima iskustvo sa tim budete oprezni. Ta policija ne štiti vlast, nego štiti institucije i štiti državu i sutra kada mi budemo bili u opoziciji ponašaće se isto prema nama.Da vas ne vraćam nazad na skup koji je organizovala opozicija, pa je stradao Ranko Panić. To je neka policija bila koja je mislila da na taj način treba da štiti poredak.Neka ljudi rade svoj posao, da ne tražimo stalno nešto, eto, u pravu su i studenti, a u pravu je i policija. Pa, ne mogu da budu u pravu i jedni i drugi, jer ako je policija reagovala, znači da je imala razloga da reaguje.Ja da reaguje.Ja se divim tim ljudima i kapa dole do poda. Ja ne znam koja je bila, da li je bila samo novosadska jedinica ili je bilo i drugih jedinica žandarmerije u Novom Sadu onaj dan. Ono izdržati? Ja se tim ljudima divim. Ja se tim ljudima iskreno divim. Da ne dođeš u situaciju da reaguješ, a zna da kada bi ga pomilovao po glavi da bi se ovaj strovalio, jer smo videli kako izgledaju svi ti revolucionari. Pa, to bilo oslobođeno fizičkog, ali kada su u grupi, kada su u čoporu, onda su mnogo jaki.Vama mnogo jaki.Vama mogu da kažem samo veliko hvala na tome što ste opozicija kakva treba da bude. Da li se ja slažem sa onim što ste govorili, kao što vidite, većim delom ne, kao što se ni vi verovatno ne slažete sa onim što govorim ja ili većim delom ne, ali moramo da razgovaramo i da argumentovano otvaramo temu, a ne zato što se meni sada ne sviđa to što ste vi govorili, da ja sada uzmem pištaljku ili ne znam ni ja šta, dođem tu do vas, kao što je bila situacija dok je govorio Dušan Bajatović na sednici i da dođem ovde sa još pet poslanika i pištim vam u glavu ili u uši. Jedan iza vas, jedan ispred vas, jedan sa strane i kažemo – to je naše pravo, mi protestujemo zbog toga što je ne znam ni ja šta.Znači da razgovaramo ozbiljno, da razgovaramo odgovorno, da svako iznese svoj stav, a narod posle neka bira na izborima čije stavove želi da podrži, ali da bismo došli do toga mi moramo da razgovaramo u ovakvoj atmosferi, a opet nismo mi ti koji takvu atmosferu prave,

nazovimo stvari onakvim kave jesu. Nemam nikakav problem. Kada me argumentovano ubedite u nešto da smo mi pogrešili ili ovo ili ono, nemam nikakav problem da kažem da, to je bila naša greška, mogu da se izvinim ili da kažem – evo, neka reaguju državni organi,

da, vidim da će u tom pravcu ići, ako ta istraga i ako ta korupcija, jer neće biti da korupcija postoji od 2012. godine i dolaska Srpske napredne stranke na vlast, a do pre toga bili sve pošteni milioneri, od Nikezića i Đilasa, pa na dalje, nego kada ta borba protiv korupcije dođe i do nekih ljudi u opoziciji, da ćete biti jednako tako zainteresovani da se istraži sve, a ne da je to politički progon i eto jadna opozicija je valjda oslobođena odgovornosti za bilo šta, pa i za korupciju.U svakom slučaju, sednice Odbora su odložene zato što se desio napad na studenta Miloša Pavlovića i to je još jedna posledica delovanja Šolakovih medija, delovanja plenuma, delovanja rektora, delovanja dekana, delovanja nekih profesora fakulteta, delovanja nekih nastavnika u nastavi, delovanja društvenih mreža i klime i atmosfere koju su oni napravili u društvu, a videće da je država država i da će ovaj bestidni nasilnik odgovarati, kao i svi drugi koji primenjuju nasilje.

jedan konstruktivni dijalog, debatu, kako god hoćete da kažete, i mislim da su ovo načini na koji Skupština treba da funkcioniše.Više puta je gledano u mene i spočitavane su neke stvari i zaista ne prihvatam nikakav vid nasilja, tako da bih volela da gospodin Jovanov, izvinite što vam se obraćam, a to je zabranjeno Poslovnikom, gledali ste u mene kada ste govorili ovde o nekim bakljama i svemu tome. Ako vratite snimak, vi slobodno recite da li sam ja bacala, gde sam ja bila i kako se ponašala.Jedino što mi je žao u tom momentu Skupštinu je trebalo prekinuti. Nije trebalo dozvoliti da se onakav skandal ovde odvija i da mi uništavamo ovaj dom toliko godina star. Pa, Nemci ga nisu uništili, zašto da ga uništimo mi? Mislim da Skupština nije mesto gde treba da se odvijaju takvi napadi. Nikada neću biti za nasilje.Ne mogu sada da se vraćam na sve neke teme koje su maltene… Možda sam i pogrešno mislila da su meni imputirane vezano za mnoge stvari koje je gospodin rekao. Žao mi je za bilo kog studenta koji je napadnut. Ne znam razloge zašto je napadnut Miloš Pavlović, ali mislim da sve ono što sam ja iznela ima svojih dokaza i kada su bili izbori ja sam zaista na Ceraku u svom delu pronašla jedan štab tužilaštvo se uključilo. Uključila se i policija. Našli smo glasačke listiće. Našli smo ljude koji su držali spiskove. Od svega toga nema ništa i to je ono o čemu ja govorim, da institucije ne rade svoj posao zato što negde nešto dođe do suda ili tužilaštva ali tu mu se gubi svaki trag.Kada govorimo o napadima,

vam na minutaži, hajmo svi da radimo, ali svi koji napadaju bilo kog studenta, bilo kog poslanika ili građanina, treba da snosi istu vrstu odgovornosti.

ne kažem ja da vi treba da se bojite, nema ni razloga da se bojite, to su uglavnom kukavice. Problem je u tome što ćete imati prilike da se uverite kakvo društvo se stvara i šta znači pumpanje. O tome vam govorim.Ja

učestvovali u onom nasilju koje je bilo. Ja sam vrlo konkretno govorio o Milošu Jovanoviću, Voji Mihajlović i njihovoj grupaciji, o Đilasovoj grupaciji, o Zelenovićevoj, čak ni ova Aleksićeva, Bora Novaković je čak bio nešto krajnje neprirodno miran tih dana. Ćuta nije ušao u salu, Milivojević nije bio tu. Dakle, ti ljudi nisu učestvovali, ovi ostali pobrojani jesu. ne mogu da prihvatim to - hajmo svi.Evo, kako sad nema nikakvih problema? Jel vi govorite nešto što se meni sviđa kad napadate Acu Jokića? Ne sviđa mi se, ali vaše je pravo da kažete a moje pravo je da kažem da to nije tačno. Na kraju krajeva, taj Aca Jokić je, pošto su to stavili kao zahtev, podneo ostavku, čovek se sklonio. A onda su rekli u svojoj oceni - e, to što je on sad podneo ostavku, to nije dovoljno, on je trebao da bude smenjen.

nego mora tužilac da odustane od gonjenja. Vi ćete tužiocu da kažete kako će da postupa i to zovete borbom za pravnu državu? Alal vam vera! Plenumi, svaka vam čast kako ste to smislili, samo to tako ne može da funkcioniše.Što se tiče svega ostalog, o tome možemo da pričamo kada bude bila tema izborna kampanja i sve ostalo. Ja stvarno nemam problem da pričam o tome iz prostog razloga što mi ni tu nemamo šta da krijemo, nego je problem što se pravi fama od nekih stvari koje mi radimo, koje su radili i pre nas, doduše bezuspešno. Ja sam govorio o tome da je prvi put kampanja "od vrata do vrata", pravljenje liste sigurnih glasova itd. rađena u Srbiji još

koga više ljudi prati na Tviteru nego što je dobio glasova na izborima kada je izašao imenom i prezimenom, njega na Tviteru prati nekoliko desetina hiljada ljudi, trebalo je da skupi 10 hiljada potpisa da izađe na izbore a dobio je manje od toga glasova. To ne znači ništa. Ali, oni misle da je Tviter sve. Nije.Vama takođe niko ne brani, evo, sad ću vam reći što možda ne bi ni trebalo da vam kažem, jer to je tehnika rada u kampanji, ko vama brani da vi napravite svoju listu sigurnih kapilarnih glasova, da kažete - ovo je moja komšinica, ovo mi je prijateljica, ovo mi je kum, ovo mi je kuma, ovo mi je sestra, ovo mi je brat, ovo mi je mi je rođak, pa onda dalje, on ima ćerku, ovaj ima sina, ovaj ima dvoje dece, ovaj troje, napravite celu jednu bazu, napravite svoj spisak i na dan izbora iz izvedete da glasaju. Ko vam brani to da radite? Niko.Vi

Oni ljudi ne znaju ko glasa za njih po imenu i prezimenu. Znači, jedino što na dan izbora treba, pošto je nama dan izbora dan "D", kako ga neki nazivaju, to je dan kada mi moramo da realizujemo sve ono što smo radili u kampanji u prethodnim mesecima,

i da vam pričam o tome. Prva faza kampanje - identifikacija birača, pa komunikacija, pa motivacija i izvođenje na izbore. To su četiri faze kampanje. To su četiri faze kampanje. Ta poslednja faza treba da bude kruna svega onoga što ste radili pre toga. Ali, morate da identifikujete ko su ti ljudi sa kojima komunicirate.

Šta im vredi autobus kad ne mogu da ga napune? Ne mogu kombi, a ne autobus.Kažem vam, ozbiljna i argumentovana rasprava je u redu. Ja razumem da vi kao opoziciona poslanica nećete iz opozicione kolegijalnosti da kažete nešto o vašim kolegama koji su pravili ovde rusvaj, ali nismo pravili i nećemo morati da se smirujemo u narednom periodu, a šta će oni da rade, videćemo. Najavljuju radikalizaciju, šta god to značilo.U svakom slučaju, još jednom kažem, ničim nije izazvan napad na Miloša Pavlovića, studenta koji ima prosek 10 na Medicinskom fakultetu, osim brutalnom kampanjom koja se protiv njega i svih onih koji se nalaze, sve te dece koja se nalaze u Pionirskom parku vodi nedeljama od strane N1, Nova S, ostalih Šolakovih medija, „Nedeljnika“, plenuma, rektora, dekana, profesora univerziteta nekih i svih onih koji na društvenim mrežama vode tu kampanju. I to je jasno kao dan svakome ko želi da mu bude jasno. Onaj ko neće, tu pomoći nema. Hvala.Reč ima predstavnik predlagača potpredsednik Narodne skupštine Snežana Paunović. **Snežana Paunović** Ali ne kao predstavnik predlagača, nego kao neko ko ima pravo na repliku, pod okolnostima da je spomenut predsednik SPS, uz respekt gospođi Radovanović što je u sali. Slažem se sa Milenkom, to treba poštovati.Treba poštovati i vašu svest o tome da je polemika uvek dobra i zdrava, ali prosto moram da odreagujem na nešto što ste rekli, a rekli ste da ćete ići na odbor i da očekujete da vam ministar Dačić kaže samo istinu i odgovori na pitanja.Ministar pitanja.Ministar Dačić je odmah rekao šta se tačno desilo na temu te priče o vazdušnom topu, ako se to tako zove. A ja vas pitam kao ženu za koju znam da prilično racionalno posmatrate stvari, sa jasnim političkim stavom, ali i sa onim profesionalnim, pa vas molim da mi odgovorite kao profesionalac, da li stvarno mislite da ljudi koji su inicirali sednicu odbora zaslužuju da dobiju bilo kakav odgovor od ministra policije, bez razlike o kome se radi? Da li stvarno mislite da ljudi koji su sproveli nasilje u ovom parlamentu, ne ulaze u ovu salu, nisu dovoljno hrabri kao vi, zaslužuju da im bilo ko odgovori na pitanje? I da li stvarno verujete da je jedina preporuka da bude ministar policije za Ivicu Dačića to što je predsednik SPS?Vi i ja znamo da ti navodi nisu tačni, kao što znamo da će sednica odbora koja će se desiti za pola sati biti politički performans. Više je kamera uključeno u salama za odbor nego što ih ima u Skupštini danas,

BIA.Ljudi koji nemaju legitimitet, pa ni moralno pravo, ja ću se usuditi da kažem, će danas sebi da dozvole luksuz da traže odgovore i nesumnjivo će ih dobiti, ali vas molim da zbog javnosti, zbog ovog mladog čoveka kog je neko, rekli ste – ne znam šta je razlog da je napadnut. Šta može da bude razlog da napadnete jedno mlado biće koje sedi na lokaciji koju je samo biralo i brani ono o čemu misli, razmišlja, želi da bude deo i to mu je pravac kojim želi da ide? Kako mislite šta je razlog? Valjda je pitanje kako smo došli, i o tome sam probala da govorim u svom prvom delu, kako smo došli do atmosfere da samo zato što neko misli drugačije dozvoljeno je i da ga bije ko prvi naleti, da mu sipa biber sprej i da baci dimnu bombu i da onda dođe posle toga da pita – čekaj, možda ima neki razlog što je on napadnut jutros ili čekaj da nama koji smo bacali bombe po Skupštini odgovara ministar Dačić da li je upotrebljeni zvučni top, iako je šest puta u zadnja dva dana demantovano od strane institucija, uvažene koleginice Radovanović, da do toga nije došlo.To je ono zbog čeka kažem da kada se politizuje svaka tema, onda se urušava država kao takva. To je razlika između nekih od nas koji razumemo političku borbu i oko nje nema nikakvih problema, ajte da razgovaramo, ali onda razgovaramo o idejama, a ne o manipulacijama koje pritom izazivaju ogorčenost kod jednog broja ljudi za koje nismo do kraja sigurni da li mogu u svakom trenutku da vladaju sobom jer, nažalost, uvaženi dr Periša Simonović je znao da kaže u šali – nema zdravih, ima samo ne pregledanih. Hvala vam. Hvala.Reč ima narodni poslanik Milenko Jovanov. **Milenko Jovanov** Samo hoću da obavestim javnost da je uhapšen Željko Latas, 1970. godište, što znači 55 godina, što znači da može da bude otac onome koga je napao u Pionirskom parku. Predstavnik je Udruženja građana Zajednička akcija Bloka 70 i 70a, odbornik u Skupštini Novi Beograd Pokreta „Kreni – promeni“,

koji je po tom osnovu 300.000 evra odneo kući je napao dete koje hoće da uči, sa prosekom 10.00, jer valjda treba i on da bude lopina kao i on. Ne treba da uči, nego treba da vidi kako će da naplati osiguranje od SMATSA. Nije suština u tome da uči, nego da se snađe.Savo snađe.Savo Manojlović i ta banda će da nam drži lekcije o tome kako će oni ovo i ono. Pa, evo, sad smo pokazali. Dakle, svi ste vi Mila Pajić, svi ste vi teroristi i svi ste vi skloni nasilju i to je sada više nego jasno. Hvala.Nastavljamo dalje sa predstavnicima poslaničkih grupa.Reč ima narodni poslanik Života Starčević. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Jovanov, zabrinula me je informacija koju ste nam prosledili o napadu na studenta Miloša Pavlovića u Pionirskom parku. Negde mi je jako indikativan taj fokus koji se više drži na Milošu Pavloviću i studentima u Pionirskom parku, nego na zvaničnim predstavnicima vlasti protiv protiv kojih se navodno bore.Taj fokus i to crtanje mete studentima u Pionirskom parku jasno pokazuje da da oni koji im crtaju metu, a to su rektor Đokić, to su opozicioni predstavnici i aktivisti, u stvari žele i imaju taj fokus prema studentima u Pionirskom parku, jer ti studenti u Pionirskom parku i Miloš Pavlović ruše onu njihovu mantru koju evo po meseca stvaraju rektor Đokić, taj famozni prošireni rektorski kolegijum da su oni ti čuvari večne vatre apsolutne istine, a to je da jednostavno ne postoje studenti koji žele da uče, ne postoje studenti koji žele da polažu ispite već postoje jedino i isključivo studenti koji su u plenumima. Ta podela studenata nije stvorena od strane vlasti nego je stvorena upravo od rektora Đokića koji je javno više puta, i taj famozni rektorski kolegijum, podržao samo i isključivo studente u plenumu.Za njih Miloš Pavlović ne postoji i onda kada je Miloš Pavlović izašao i stao u Pionirski park on im je rušio tu mantru koju su stvarali. Meni je jasno i jasno mi je da osim njih tu metu Milošu Pavloviću su crtali, ono što sam prošli put nazvao srcem mrziteljske indoktrinacije, a to su ti Šolakovi mediji N1, „Nova S“, list „Danas“. No, obradovalo me je da su te institucije koje, kako kažu, ne rade jako brzo pronašle krivca, ali se ne slažem sa vama, gospodine Jovanov, da su svi ti koji vrše nasilje žrtve N1, „Nova S“ i „Danasa“. nazvali Željko Latas, jer zaista nisam stigao da pročitam informaciju, ali vama apsolutno verujem da je to taj čovek, ne može nikada i neće biti žrtva. Ne, on je jedan od tih nasilnika koji sprovode nasilje, sve ovo vreme, i u nedostatku političkih programa, u nedostatku ideja i bilo čega smislenog, a najviše u nedostatku ljubavi prema državi i prema svojim građanima, oni želeći da dođu na vlast bez izbora jednostavno pokušavaju da nasiljem dođu do svojih političkih ciljeva.Vratiću

građanima, narodu Severne Makedonije, građanima Kočana i porodicama nastradalih u zaista tragičnoj nesreći koja se desila u noći subota na nedelju u Kočanima. To je strašna tragedija koja je zadesila bratski makedonski narod. Bratu u nevolji uvek se treba naći i dobro je što je država Srbija prva ponudila i pružila svu potrebnu pomoć Severnoj Makedoniji.Još nešto bih pre nego što krenem na ove događaje od prethodnih dana, a smatram da je važno da spomenemo i da se setimo. Danas je 18. mart i ovom prilikom moramo se setimo Martovskog pogroma Srba i drugih nealbanaca koji se desio od 17. do 19. marta 2004. godine.

Martovskom pogromu su prethodili brojni strašni događaji, ubistva, otmice, uništavanje imovine u prisustvu međunarodnih snaga koje, naravno, svemu tome nisu primereno primereno reagovale. Neposredni povod za sprovođenje pogroma bilo je objavljivanje vesti o davljenju trojice albanskih dečaka na reci Ibar u selu Čabra, u većinskoj srpskoj opštini Zubin Potok, za čiji su smrt albanski i svetski mediji lažno optužili, okrivili Srbe iz susednog sela Zupce.Moram Zupce.Moram da pomenem i te podatke, od 17. do 19. marta 2004. godine, proterano je 4000 Srba i drugog nealbanskog stanovništva, poginulo je 28 ljudi, preko 900 ljudi je pretučeno i prebijeno, spaljeno je 935 kuća, uništeno 19 spomenika kulture prve kategorije i 16 pravoslavnih crkava, koje nisu kategorisane. Uništeno je preko 10 hiljada vrednih fresaka, ikona, putira i mnogih drugih crkvenih relikvija, kao i knjige krštenih i venčanih i umrlih koje svedoče o vekovnom trajanju Srba na Kosovu i Metohiji.Od

zaustave taj pogrom. Taj gest etničkog čišćenja, bestijalnog divljanja Albanaca nije naišao na adekvatnu osobu zapada, ali mi smo tu da Martovski pogrom nikada nećemo i ne smemo zaboraviti, kao baš Oluju, Jasenovac, Jadovno i mnoga druga stradalna mesta srpskog naroda.Kulturna sećanja se moraju čuvati i to je jedan od razloga zašto je Poslanička grupa Dragan Marković Palma JS zdušno podržala Deklaraciju Svesrpskog sabora prošle godine usvojenu u ovom parlamentu.Ali, da se vratimo na ove aktuelne događaje. U subotu je ovde u Beogradu održan jedan masovni skup građana u organizaciji studenata blokadera. Značajan broj ljudi se okupio na centralnim ulicama i trgovima Beograda.Ono što je dobro i za šta zaista želim da pohvalim

i da su uspeli da sačuvaju javni red i mir bez podignutog pendreka i to je zaista dobro, jer kao što sam rekao pre neki dan ovde u ovoj sali, nenasilni odgovor države na nasilje opozicionih vođa i aktivista nije slabost, već naprotiv snaga države.Znam, odnosno praktično ne postoji skup veličine kakav je bio u subotu u Beogradu, bilo gde u svetu, a da je policija sačuvala javni red i mir bez podignutog pendreka. Najveći deo učesnika skupa nije pribegavao nasilju, što je dobro, ali ne možemo reći da nasilja nije bilo, naročito u noći između petka i subote kada je nasilje bilo usmereno na studente u Pionirskom parku. Evo, danas vidimo da ta usmerenost na nasilje, na studente u Pionirskom parku nije prestala ni danas, ni današnji dan - na one koji su jedini tada i danas u legalnom protestu, jer su legalno i uredno prijavili svoj skup.Ne mogavši da naude studentima, nasilnici su nasrnuli na traktore koje su tu ostavili poljoprivrednici koji su podržavali studente koji hoće da uče. Oštećeno je ili uništeno 186 traktora koji su osnovno sredstvo za rad poljoprivrednih proizvođača kojima slede i predstoje prolećni radovi.Zaista moramo da osudimo taj akt divljaštva i bestijalnosti, jer ti traktori i njihovi vlasnici, poljoprivrednici ama baš ništa nisu krivi tim nasilnicima, osim što su možda otežavali neke unapred isplanirane nasilne akcije na mirne studente u Pionirskom parku.Ja ne znam da li se iko od tih nasilnika pitao kako je uništavanje tih tih traktora, tog osnovnog sredstva za rad poljoprivrednika uticalo na stavove poljoprivrednih proizvođača širom naše zemlje. Svakako i siguran sam da nijedan poljoprivrednih nije blagonaklono gledao na taj čin nasilja.U subotu je bilo sporadičnih akata nasilja, tačnije tuča između pojedinih grupa demonstranata, što takođe osuđujem.Ipak, kada se podvuče crta nenasilna akcija države, relativno miran skup, nisu zadovoljili rušilačke ambicije i apetite pojedinih opozicionih lidera koji su se nadali da iz tog masovnog skupa izvuku značajnu ličnu političku korist. Kada su videli da to nije slučaj po svom dobrom starom oprobanom običaju pribegli su lažima i obmanama.

već je pokazao da ne zna kao bivši načelnik Generalštaba naše Vojske da razlikuje pušku od tenka.Uostalom, on je puške i tenkove video samo kao sirovine za preradu i dobijanje čelika u Železari i ništa više.

ponavljaju kao neku mantru iako je to demantovala i policija i ministar Dačić je demantovao da policija ima te neke nove „Forteks“ ili kako se zovu uređaje u svom arsenalu, demantovala je i Vojska i druge službe bezbednosti, iako je juče rečeno da država pristaje i na nezavisnu ekspertizu FBI ili Ruske federalne službe bezbednosti.Usledila je, i to je ono što je mene ovako zaprepastilo i što je zaista totalno protivno svakom duhu srpskog naroda i srpske tradicije i kulture, kada je brigadni general Vojske Srbije, Slavko Rakić, bio na RTS usledio je medijski linč na tog čoveka samo zato što je na RTS rekao da na protestu studenata u subotu nije upotrebljen zvučni top i naglasio da na snimcima ne postoji nijedna činjenica, nijedan pokazatelj koji bi mogao da ukaže na to.Naravno da naša Poslanička grupa Dragan Marković Palma – Jedinstvena Srbija osuđuje, a siguran sam i svi ovde u sali osuđuju svaku vrstu linča medijskog i napada nad časnim generalom Vojske Republike Srbije.Ljudi dragi, moramo da shvatimo da oni koji su lansirali takvu monstruoznu laž istina u stvari i ne interesuje, jer nemaju šta drugo da kažu za krajnje profesionalno, nenasilno i, rekao bih, patriotsko postupanje policije i drugih službi bezbednosti.Kada je definitivno postalo jasno da nije u pitanju nikakav zvučni top, krenuli su u „sajans fikšn“, teorije zavere o novom tajnom oružju, dementorima i drugim maštarijama iz „Trećeg oka“. Zato država mora da krene sa pokretanjem postupka protiv onih koji su tim lažnim vestima pokušali da izazovu paniku kod građana Srbije, pokušali su i i pokušaju da podriju ustavni, pravni i politički poredak Srbije. Sve su to krivična dela i država mora svakog ko čini da procesuira i privede poznaniju prava.Odgovornost koju toliko spominju učesnici protesta ne važi samo za vlast, važi i za njih. Ako tražite odgovornost, sa čim se slažem, onda morate i sami da pokažete elementarnu odgovornost što za izgovorenu reč, što za postupke koje činite, a ovo naročito treba da važi i naročito tražim od države kada je u pitanju rektor Beogradskog univerziteta, Đokić, kada su u pitanju dekani fakulteta i taj famozni prošireni lektorski kolegijum.Građani Srbije traže da se ispita njihova odgovornost za to što će na desetine hiljada studenata izgubiti ne samo godinu studija, već i godinu života. Njih to očigledno nije briga. Ti ljudi su pokazali ne samo vrhunsku neodgovornost, već i vrhunsko licemerje i samoživost, jer su zarad ličnih interesa, kako materijalnih, tako i političkih doveli državu Srbiju i čitav obrazovni sistem, univerzitet, fakultete, srednje i osnovne škole, studente, đake, građane Republike Srbije u jednu par ekselans situaciju koja prosto preti da razruši temelje ovog društva.Zašto kažem temelje ovog društva, jer je poznata ona izreka – ako hoćeš da uništiš jedan narod, počni od obrazovanja i upravo zato ovo urušavanje obrazovnog sistema jeste deo njihovog plana.Država, naravno mora da kazni tu vrstu neodgovornosti, ali hajdemo malo i da se pogledamo u ogledalo. Kao što je predsednik Vučić rekao u subotu uveče, moramo i mi koji činimo ili podržavamo vlast da izvučemo pouke i da pažljivo preslušamo poruke koje su nam u subotu poslali građani Srbije.Moramo Srbije.Moramo i mi da se menjamo, moramo i mi da budemo bolji, da bolje razumemo potrebe građana Srbije, moramo i mi da pokazujemo, svako na svojoj poziciji, više odgovornosti, više spremnosti da razgovaramo sa građanima, da izlazimo u susret njihovim potrebama, da se sa manje isključivosti, a više da budemo spremni na dijalog i drugačija mišljenja.Naravno, za dijalog nije potrebno dvoje, potrebne su dve strane. Najbolji primer za to je već pomenuti rektor Beogradskog univerziteta Đokić, koji prihvata da razgovara, izvinite na izrazu i sa baba serom u EU, a odbija bilo kakav razgovor sa institucijama države Srbije.Zato, evo odavde iz ovog parlamenta moramo poslati poruku da je parlament mesto za razgovore, za rasprave, za sukobljavanje ideja i mišljenja, imam i jedan predlog za predsednicu Narodne skupštine i za gospodina Atlagića, koji je predsednik Odbora za obrazovanje. Možda nije loše da se organizujemo ponovo, jedan Odbor za obrazovanje, obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, poput onog u januaru i pozovimo rektora Đokića i da vidimo da li će doći uopšte prvo, i ako dođe da vidimo šta će nam reći, i da li će nam odgovoriti na pitanja koja smo mu postavili u januaru, a taj fond pitanja ćemo svakako proširiti na tom nekom odboru na kom bi on prisustvovao.Još jednom, ovo nasilje je izraz nemoći opozicionih političkih aktivista, nemanja programa, nemanja ideja, oni imaju otvoren poziv kako na izbore, tako i na savetodavni referendum, sve opcije su na stolu. Evo i danas ili sutra, sutra ćemo verovatno konstatovati ostavku premijera Vučevića, koji je pokazao da mu funkcija nije važnija od države i građana i pokazao jedan odgovoran odnos prema državi i narodu. U narednih 30 dana izabraćemo novu Vladu, ako to ne uspemo idu novi izbori, početkom juna. Mi iz Jedinstvene Srbije smatramo da je izbor nove Vlade za Srbiju u ovom trenutku bolja opcija, jer bi izgubili manje vremena u periodu kada nas očekuju veliki poslovi, važni projekti, ali naravno da od izbora ne bežimo i da smo za njih uvek spremni.Jedinstvena Srbija, kao državotvorna stranka podržaće sve demokratske odluke, sve odluke koje vode napretku države Srbije i njenih građana, ali nećemo podržati samo jednu odluku, odnosno jednu opciju, a to je opcija da Srbija mora da stane, to nikada nećemo podržati. To nije put u bolju budućnost, to nije put koji će dovesti do jedinstvene Srbije, što je naš krajnji politički cilj kome strepimo. Zato poslanička grupa Dragan Marković Palma – JS, podržaće sve tačke ovog dnevnog reda, Treće objedinjene rasprave, Prve sednice redovnog zasedanja u 2025. godini i još jednom nedvosmisleno i snažno osuđujemo svaki vid i čin nasilja, a pogotovo ovaj današnji atak na studente, odnosno na studenta Miloša Pavlovića u Pionirskom parku. Hvala. Hvala.Sada određujem pauzu i nastavljamo za nešto od više sat vremena, dakle, u 15.00 Hvala